Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 127 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za 163 glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Sada dajem obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Radomir Lazović, Ana Ivanović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević,

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici naroda, pre svega, muslimanima u Srbiji želim da iskažem Ramazan Šerif Mubarek Olsun, naročito onima koji poste 30 dana meseca Ramazana i da radost iftara podele sa svojim porodicama, prijateljima, komšijama, naročito komšijama drugih vera.Danas vera.Danas u ovom domu smo se okupili dok nas okružuju globalni izazovi. Zato je više nego ikad potrebna obzirnost i mudrost. Geopolitički pejzaž je izrazito turbulentan i preti da razdire Međunarodnu zajednicu. Dok na kapijama Evrope u Ukrajini se vodi rat koji izaziva nestabilnost kako ekonomsku tako političku u državama u Evropi i širom sveta, s druge strane,

kulminirajući do te mere da je Južnoafrička Republika slavnog Nelsona Mendele podnela tužbu za genocid protiv Izraela.Kruna kukavičluka će pripasti onima koji budu ubijali masovno decu zbog jeftinih političkih odvratnih razloga. Nepravda bilo gde je pretnja pravdi svugde. Rat neće odrediti ko je u pravu, odrediće ko je ostao.Zato mi ovde danas, 80 godina od poraza nacizma, važno je da shvatimo da tuđe tragedije su ogledalo naše ljudskosti i humanosti.Istorija nas uči da su velike promene često kretale s periferije od malih, hrabrih, koji su odlučno verovali u svoje snove i ideje. Mi ne možemo odlučiti danas da li ćemo živeti u pravednom svetu, ali možemo graditi pravednu Srbiju u kojoj će se čuti glas manjine i u kojoj će svako imati mogućnost da doprinese opštem dobru.Izbor dobru.Izbor novog rukovodstva zakonodavne vlasti Narodne skupštine Republike Srbije dolazi u ovom turbulentnom, izuzetno zapaljivom i osetljivom momentu. Zato će biti velika odgovornost na novom rukovodstvu.Stranka pravde i pomirenja će uzeti učešće u novom rukovodstvu saziva Skupštine, sa namerom da ima priliku da učestvuje i doprinosi i utiče na promene, naročito iz razloga što 30.000 glasova građana Republike Srbije su imali poverenje u listu Ujedinjeni za pravdu i nosimo odgovornost prema ljudima koji su nam dali glas.Ja pozivam narodne poslanike i sve one koji slušaju da se nekada izdignemo iz dnevnopolitičkih borbi i da učinimo korake koji će doprineti pravdi na našem prostoru, a ta pravda da bude temelj za pomirenje među narodima Zapadnog Balkana, jer mi ne želimo da ovo zlo koje vidimo u okruženju i oko nas da se ikada više vrati na naš prostor. Gradimo mostove, a ne zidove.Budimo od onih koji će doprinositi dobru i koji će se boriti protiv zla. Zato je važno da većina sarađuje sa manjinom i važno je da vlast radi sve od sebe da doprinese dobru, a opozicija da bude konstruktivna. Ostavimo temelj budućim generacijama. Zahvaljujem poslaniku.Reč ima dr Milica Marušić Jablanović.Izvolite. Zahvaljujem se.Poštovane koleginice i kolege, gospodine predsedavajući, ja ću imati čast da pre svega u ovom parlamentu predstavljam svoje kolege, ljude zaposlene u oblasti obrazovanja, da govorim o mentalnom zdravlju, pošto sam ja psiholog i viši naučni saradnik i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na koji sam jako ponosna.Volela bih da referišem ono što smo slušali prethodnog dana. Naime, nove hvalospeve o 400 kilometara autoputeva i o visokoj srednjoj zaradi u Srbiji, pa želim da referišem i na podatke zvanične Zavoda za statistiku. Ako postoji ustanova na koju možemo da se oslonimo, to je naš Republički zavod za statistiku. Oni kažu da medijalna zarada u Srbiji iznosi 65.000 dinara. To znači da 50% ljudi prima zaradu manju od 65.000, a jedna četvrtina ljudi u Srbiji prima neto zaradu manju od 45.000 dinara. Kažite mi, ako primate 45.000 ili manje, kako ćete da kupite stan po ceni od 2.000 evra po kvadratu? Kako ćete da školujete dete ako želite da slučajno završi fakultet? Što se tiče zarade, ovo su podaci Republičkog zavoda za statistiku.Dalje, imam jedno pitanje vezano za politiku koja je do sada vođena. imamo podatak da je 30.000 ljudi nakon uvođenja socijalne karte ostalo bez mizerne socijalne pomoći, od koje inače nisu mogli ni da žive, pa sad mene zanima da li je to neka mera štednje, da li je to doktor nauka Siniša Mali procenio da je za naš budžet veoma značajno da 30.000 ljudi ostane bez ove socijalne pomoći. Ja imam jedan savet, evo preporučili ste da damo svoje ideje, ja bih volela da mi, ako hoćemo popunimo budžet, vratimo onaj porez koji smo ukinuli kladionicama.Mi smo 2021. godine smanjili porez kladionicama u Republici Srbiji. Jel to neka politika podsticanja bolesti zavisnosti? Da li mi investiramo u to da imamo što više mladih ljudi koji će provoditi vreme u kladionicama? Moje pitanje. Evo, volela bih da čujem koji je odgovor, koje je obrazloženje stručno za ovakvu odluku.Umesto odluku.Umesto toga, mi nismo ukinuli PDV na donaciju hrane i jedno od prvih stvari za koje ćemo se mi kao Ekološki ustanak zalagati jeste da se ukine porez ljudima koji žele da nahrane gladne i to ne samo gladne koji su na evidenciji Centra za socijalni rad, nego i one silne bezimene ljude za koje taj centar nije ni čuo zato što postoje ljudi koji uopšte nisu evidentirani i ne znate za njih. koji su umrli od gladi.Molim vas da slušate kad govorim o tragedijama koje se događaju u današnje vreme, u mirnodopskim uslovima u Republici Srbiji.

Zahvaljujem poslanici na izlaganju.Dajem reč poslanici Mariji Jevđić. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, JS u danu za glasanje podržaće izbor gospođe Ane Brnabić za predsednicu Narodne skupštine. dobar izbor i da će u vaj saziv uneti prave promene. To možemo videti u njenoj poruci da, bez obzira na sve uvrede i teške reči koje su došle sa druge strane, ona želi da uspostavi dijalog i dogovor sa opozicijom, jedino kroz dijalog, upravo u ovom visokom domu, možemo govoriti o promenama, pa i nezadovoljstvima, o predlozima i mnogim drugim stvarima kojima ćemo poboljšati život naših građana u svim sferama života.Upravo su nas građani Srbije i birali. Mi smo njihovi predstavnici, mi smo njihov glas, svidelo se to nekom ili ne, nažalost, glas čoveka koji dolazi iz Kraljeva, na primer iz sela Orlja Glava, je potpuno jednak, ima istu težinu kao i glas nekog gospodina iz kruga dvojke. Zato kao poslanica koja dolazi iz Kraljeva iliti provincije, kako neki vole to da kažu, misleći da što im u ličnoj karti stoji opština Stari grad ili Vračar su neka superiornija politička ličnost. Doduše do skoro nisam ni znala da su Borča, Ovča i Krnjača isto unutrašnjost Srbije, pošto određeni predstavnici tzv. građanske opozicije smatraju da ti delovi nisu deo Beograda i da nemaju veze sa Beogradom, a da je Beograd samo Stari grad i Vračar, ali ne bih ja tu ništa da se mešam, to je njihovo viđenje građanske Srbije.Ono što želim da naglasim da verujem da će buduća predsednica parlamenta, s obzirom da je godinama obavljala jednu od najznačajnijih i najizazovnijih funkcija u Srbiji, premijersku funkciju, imati potpuno razumevanje i fleksibilnost za jedan konstruktivan rad, nadam se, svih narodnih poslanika, jer bi trebali da smo ovde svi sa istim ciljem, a to je da očuvamo jedinstvenu i jaku Srbiju, koju nažalost godinama mnogi žele da razjedine.Kad bi se svi vodili parolom da samo „samo Srbina spašava“, verujem da ne bi bilo prostora da bilo ko sa strane pomisli da može da naruši naše jedinstvo. Volela bih da za početak primenimo neku kulturu, ne neku, opštu kulturu, ona koja se uči od dana rođenja i da sa uvažavanjem, prvo, razgovaramo i obraćamo se predsedavajućem koji ovde obavlja samo trenutnu funkciju predsednika Skupštine, a za dalje da se jedni drugima svakako obraćamo sa uvažavanjem i da pokažemo građanima da smo stvarno zaslužili i da su napravili dobar izbor kada su nas birali i mislim i na opoziciju i na vlast da budemo njihovi predstavnici i njihov glas. Zahvaljujem.

Tri su, po meni, najznačajnija faktora koji definišu i koja mogu da unaprede snagu jednog parlamenta.Pod jedan, to je politički sistem, odnosno ovlašćenje koje jedan parlament kroz Ustav i zakone dobija, a mi možemo reći da ovaj parlament ima dobra oruđa i dobre alate koje valja upotrebiti da bi unapredili stanje na svim poljima.Ja ću vas ukratko podsetiti na nekoliko uloga koje ima ovaj parlament i koja, mislim, dovoljno ne koristimo. Pre svega, svi dobro znate da se govori o zakonodavnoj ulozi parlamenata. Nažalost, u 20. veku u Evropi je došlo do pada zakonodavnog uticaja parlamenata i to se oseća, ali npr. Evropski parlament nije nikakvo zakonodavno telo. U Evropskom parlamentu se ne donose nikakvi zakoni, već zakone donosi saveti ministara. U Velikoj Britaniji, na primer, 80% zakona donose ministri i ne dođu uopšte do parlamenta.Hoću da kažem da stanje kod nas nije takvo. Ova Skupština predstavlja sitno i najznačajnije rešeto u kojem mi možemo kroz amandmane i kroz kvalitetan rad u odborima promeniti jedan zakon na bolje.Druga stvar, za to je svakako potrebno da imamo barem minimum međusobnog poštovanja, minimum međusobnog uvažavanja i saradnje, jer mogu da razumem da se konfrontiramo politički u plenumu, i to mora da ima neku meru, ali rad u odborima mora biti efikasan, i to je nešto što mi moramo na interes svojih građana uspostaviti. Zaista je odlično ustanovio Vudro Vilson kada je rekao da rad parlamenata je u stvari rad odbora i on kaže – parlament u plenumu je parlament u izlogu, tu se može desiti svašta, može se raditi intenzivno i sukobljavati, ali rad u prostorijama odbora u prostorijama odbora mora biti profesionalan i tu nam je najbolji primer nemački parlament.Video sam u Holandiji da preko 50% svih zakona se drastično izmeni u samoj Skupštini, u donjem domu Visoke skupštine Holandije i to je nešto čemu trebamo težiti i to je nešto što mora biti interes svih nas, jer su dobri zakoni nešto što uređuje naš život.Zato život.Zato moramo imati barem minimum saradnje i minimum nekakvog profesionalnog uvažavanja. Vi znate da druga značajna uloga ove Skupštine jeste predsedavanje. To je izuzetno bitna uloga. uloga. Neko pre mene spomenuo je - mi predstavljamo svoje narode, svoje krajeve, svoje branše, svoju sklonost, grupe kojima pripadamo i to je velika stvar. Vi znate da su se u Americi u 18. veku pokretali ratovi za to. Poznat je onaj stav američkih boraca za slobodu gde su rekli Britancima – nema oporezivanja bez predstavljanja. Mi smo neko ko ovde predstavlja, zato moramo da vodimo računa kako ih predstavljamo. Na najbolji način, najmudrije, ostvariti interese građana koje predstavljamo, naravno, u jednoj globalnoj slici.Treći slici.Treći naš zadatak ovde danas u padu ove zakonodavne i predstavničke funkcije koji je u porastu i koji mi imamo zaista oruđe jeste kontrolna vlast. Mi moramo u ovoj Skupštini biti korektor buduće Vlade i svih vlada, moramo jednim argumentovanim ubeđivanjem uspeti, naravno, aparatima koji su pred nama, a imamo i pitanja Vladi i razne druge mehanizme da iskontrolišemo Vladu, jer bez toga nema dobrog rada ni jedne države, ni jednog državnog aparata.Na kraju, izuzetno je bitno da ovo jeste mesto regrutovanja mladih političkih snaga i odavde iz bivših parlamenata svakako su se delegirali i stekli iskustvo brojni donosioci odluka.Druga stvar koja je jako bitna pored ovog ustavnog, jeste uređenje i snage koju bi Parlament trebao da ima, jeste integritet, aktivnost, sposobnost svakog poslanika, naš lični integritet i sposobnost da ubedimo nekoga argumentima u ispravnost svojih ne manje, a mislim izuzetno bitan faktor vraćanja i uspostavljanja velikog integriteta i snage ovog Parlamenta jeste rukovođenje njime. Osoba koja rukovodi ovim Parlamentom mora biti istinoljubljiva, pravedna i spremna na kompromis. Nadasve mora da sluša, ima razvijenu kulturu slušanja u dijalogu i biti osetljiva na druge druge inicijacije i druge i tuđe, praktično, ideje.Mislim da upravo ovo gospođu Brnabić delegira da bude dobar kandidat, jer je kroz dosadašnji rad, ne mislim samo na, ne mislim jer su već drugi svi govorili o tome šta je u zemlji urađeno infrastrukturno, nego u odnosu ljudskih prava, prava koje konzumiraju manjine. S obzirom da sam bio predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava mogu da potvrdim da smo imali dobru saradnju i da je izuzetno senzitivna za posebnosti manjinskih grupa, manjinskih naroda i da smo tu učinili mnogo toga. To nije tako lako pomerati, neke stvari na tom polju.Kao polju.Kao primer, možda je za nekoga sitna stvar, a za mene izuzetno krupna, s obzirom da se kao što reče prethodni govornik nalazimo u svetom mesecu Ramazanu,

danas od šest, pa do osam i bilo nam je jako bitno da se pomeri ta zabrana. Ja sam kao predsednik Odbora tražio i promptno dobio odluku Vlade da se izlazi u susret muslimanima ove zemlje. To je bilo i u mnogim drugim slučajevima.Hoću da vam kažem, najbitnija osobina koju treba da onaj koji bude ili ona koja će voditi ovu Skupštinu je osetljivost za druge stavove, za druge težnje, za posebnosti drugih i to je nešto što naš, odnosno kandidat naše kompletne opozicije, gospođa Brnabić, ima.Ljude delim kao i veliki Karl Poper na one koji su stalno u problemu, iz problema ne mogu da izađu i na one koji daju rešenja. Ana Brnabić je osoba rešenja i to je jako bitno u ovom trenutku i mi ćemo zaista sa najboljim željama podržati njenu kandidaturu.Želim da završim rečenicom Klimenta Aklija, čuvenog laburiste koji je vodio obnovu porušene Velike Britanije nakon Drugog rata koja je za nas izuzetno bitna, za sve nas, on kaže: "Temelj demokratske slobode jeste spremnost jednog političara da veruje da su drugi možda pametniji od njega".Ovo mora biti mora biti vodilja našeg zajedničkog rada da bi stvorili bolju i prosperitetniju Srbiju i da bi ovaj parlament zadobio mesto kakvo zaslužuje i kakvo treba da bude. Hvala. Poštovani poslaniče, mnogo vam hvala na izlaganju.Reč dajem poslaniku Branku Pavloviću. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo ovu raspravu koju smo započeli u ponedeljak. Potpuno se slažem sa prethodnim govornikom i apsolutno podržavam taj apel za jednim povećanim međusobnim uvažavanjem, za jednim konstruktivnim radom i za jednim međusobnim i dubljim razumevanjem.U prethodnoj raspravi pojavila se jedna vrsta argumentacije sa kojom nisam saglasan, koja kaže u prethodnom periodu nije bilo dobro i to je argument za danas. Na primer, nije sporno da smo imali problem sa organizovanim kriminalom i ozbiljnom teškom korupcijom i pre 2012. godine, ali da li to znači da danas nemamo problem sa organizovanim kriminalom i ozbiljnom korupcijom u našoj zemlji? Nije.Dakle, kada argumentujemo, onda treba argumentovati, po mom mišljenju, na način da se skoncentrišemo kako da ujedinimo snage da bi smo rešavali probleme koji nesumnjivo postoje postoje danas. Argument nekog pre mene takođe nije bio dobar, ne rešava problem. On je politički tačan, ali ne rešava problem.U ovom delu gde smo rekli da poslanička grupa "Mi glas iz naroda" nije opozicija tako što će negirati sve što radi vladajuća pozicija, pa sam u prvom obraćanju propustio da kažem, a kasnije to u raspravi je rečeno od drugih, to su ta povlačenja priznanja proglašenju nezavisnosti tzv. „Kosova“. To je odličan uspeh, to je zaista uspeh prethodne vlasti. To je bila omaška, omaškom sam propustio da to stavim kao ozbiljan rezultat i kao ozbiljan doprinos prethodnih godina, godina, pre svega naše diplomatije, ali u širem smislu diplomatije. To uključuje, naravno, i predsednika itd.Sad, u raspravi se pojavilo više pitanja i sad dolazimo zbog toga zašto poslanička grupa „Mi glas iz naroda“ neće podržati gospođu Anu Brnabić oko te rasprave oko politika postupaka. Kosovo i Metohija, pojavilo se jedno dosta važno pitanje, detaljnije nego što je to bilo u ponedeljak u toku jučerašnje rasprave, a vezano je za taj tzv. „Predlog francusko-nemačkog sporazuma“. Mislim da zbog građana na tome treba da se zadržimo još malo, a onda ću preći na tu vrstu konstruktivnih predloga šta ja mislim po tom pitanju, Kosovo i Metohija, treba raditi. Ne ja, nego naša poslanička grupa.Dakle, grupa.Dakle, to je jedan izuzetno opasan dokument. Francusko-nemački sporazum je izuzetno opasan dokument. On je baziran na jednom sporazumu iz sedamdesetih godina između Zapadne i Istočne Nemačke. Prvi deo tog sporazuma iz sedamdesetih godina, koji se tiče međunarodnog pravnog odnosa je prepisan u sporazumu francusko-nemačkom koji nam se nudi. sedamdesete godine je poslužio jedanputa u međunarodnom javnom pravu za priznanja međunarodna Zapadne i Istočne Nemačke, bez međusobnog njihovog priznanja.Otuda moramo sa naročitom opreznošću da pristupamo, jer nije niko slučajno u francusko-nemački sporazum prepisao baš te odredbe. Naravno, u njihovom sporazumu su bile odredbe o nuklearnom naoružanju, biohemijskom oružju koje ovde nema. Ovde ima zajednica srpskih opština, itd.Prvi deo je podmetnut kao zamka za Srbiju. Ovde je bilo rečeno od strane ministra da taj sporazum nije prihvaćen, kako da kažem, sa zvaničnog mesta, ali argumentacija koja se u našoj javnosti čuje i građani to često čuju ide za time da zaista visoko rangirani zapadni predstavnici govore da oni smatraju da je Srbija taj sporazum prihvatila, ali građani treba da obrate pažnju. Nikada ne citiraju - a kako. Koju je to rečenicu izgovorio bilo predsednik države, bilo predsednica Vlade, bilo ministar spoljnih poslova? Zašto navodim ove tri funkcije? Zato što po nekoj Bečkoj konvenciji zaista je moguće stvoriti obavezu usmenim izjašnjavanjem ova tri funkcionera bilo koje države. Nema toga. Nema nikada u njihovim tvrdnjama da oni smatraju da je sporazum prihvaćen, tačnog citata, tu i tu, ta i ta visoko rangirana osoba je izjavila to i to i na tome mi kažemo da je Srbija prihvatila taj sporazum.Prema tome, stav da nije prihvaćen sporazum je pravno utemeljen i građani ne treba da pridaju značaja time što naši zapadni neprijatelji neprekidno ponavljaju kako je to gotova stvar i kako je to sve rešeno.To

Budući da je konstrukcija takva da to što Srbija neće da prizna nezavisnost tzv. Kosova se i ne traži po ovom sporazumu. Traži se da je sadržinski tzv. Kosovo država isto kao i Srbija. To se ovim sporazumom traži. Odgovor na to bi morao da bude naše sada insistiranje koje nadležnosti Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije Srbija traži za sebe. Ovo nećemo priznati, ne stolicu u UN, to je šta nećemo. Moramo sada ubaciti u diskusiju šta hoćemo, jer ako kažemo da tzv. Kosovo nije država i ne može biti država, to znači da smatramo da neke funkcije države Republika Srbija mora da vrši na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Koje? Koje? Nama nedostaje i to je predlog da ova Skupština donese još jednu rezoluciju o Kosovu i Metohiji u novonastaloj situaciji u kojoj predsednik Republike takođe kaže da dolazi vreme drugačijeg definisanja odnosa i vođenja politike u tom pravcu kada imamo otprilike za mesec dana sednicu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope gde se približava opasnost da tzv. Kosovo bude primljeno u to članstvo.Imamo opasnost da se ubaci francusko-nemački sporazum u Poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije ka EU. To su okolnosti koje govore u prilog tome da ovde napravimo jedan okvir za pozicije Srbije kao Narodna skupština Republike Srbije u daljim koracima koji su pred nama.Dakle, definisati koje nadležnosti tražimo. Svakako po Rezoluciji 1244 i pratećim dokumentima nama pripadaju vojska, spoljni poslovi, monetarna politika, to je ovo ukidanje dinara. Ukidanje dinara od Aljbina Kurtina to nije samo maltretiranje Srba da bi se iselili. To je jednostrano otimanje suverene nadležnosti Republike Srbije koje nam pripadaju po Rezoluciji 1244 i pratećim dokumentima. To je naravno zajedničko tržište, mere koje čine zajedničko tržište, jer ako si jedna država, a mi smatramo da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, onda moraš imati kompleks mera koje garantuju jedinstveno tržište. To treba navesti. Ne mora da bude to, ali rasprava o tome da Srbija izađe jasno prema svetu sa nadležnostima koje traži na celoj teritoriji Kosova i Metohije, jedan.Pod

Iako ovih dana i baš danas dobijam kritike od strane baš nekih poslanika koji su izabrani na toj listi kako zloupotrebljavam poziciju predlagača pa govorim o onome što nije na dnevnom redu, ja moram da kažem da ja odgovaram na ono što poslanici govore, a kao što ste sami imali prilike da čujete ništa od ovoga o čemu smo maločas slušali nije na dnevnom redu.Može redu.Može se u širem kontekstu posmatrati kao nešto što bi mogla da bude politika Narodne skupštine Republike Srbije pa u tom kontekstu govoriti o ovoj tački dnevnog reda i o svim ovim stvarima, ali mislim da to nije ni bila namera, niti je je to ono što smo slušali.U svakom slučaju, hvala na tome što ste neke stvari pošteno priznali. Ako imate ozbiljnu diplomatsku akciju koju nikada niko pre ove vlasti nije pokrenuo i doveo do otpriznanja brojnih onda onda to pokazuje nameru ove vlasti da se bori za KiM, nasuprot onima koji nas optužuju za sve i svašta i koji su sebe pretvorili u grupu za pritisak i mlade žene koje su nekada izlazile u polje i pevale – „Dodole“ da prizovu kišu, e tako oni svaki put, svaki dan na svakom mestu prizivaju izdaju, prodaju i ne znam ni ja šta. Sve što se desi tumače tako, ali toga nema.Tačno nema.Tačno je da niko ne citira rečenicu kojom je prihvaćen francusko-nemački plan zato što te rečenice nema, zato što nije prihvaćen i vi ste to kao pravnik i kao političar vrlo lepo primetili. Mi smo rekli šta u tom planu za nas može, a šta ne može da bude prihvatljivo. Ono što ne može da bude prihvatljivo to je bilo kakvo priznanje lažne države Kosovo, implicitno, eksplicitno, posredno, neposredno, ovako ili onako. Za nas ne može da bude prihvatljivo da Kosovo sa zvezdicom ili lažna država Kosova postane članica UN, niti bilo čega što pripada UN, pa smo se borili da ne uđe u Unesko, pa smo se izborili da ne uđe u Unesko i to sve radimo mi koji smo izdali, jel tako? Pa Interpol, pa se borili i izborili da ne u Interpol, pa je neko pravio neke kontakte, neke veze, neke odnose sa ljudima da bi se to moglo sprovesti i zato i ne citiraju.Ono od čega ne možemo da bežimo i od njega ne smemo da bežimo to je razgovor pre svega zbog Srba koji žive na KiM. Lako je sa Vračara sa plastičnom kašičicom u ustima i preko kapućina srbovati. Treba živeti u enklavama. Treba živeti na severu KiM gde vam svaki dan zagorčavaju život. Lako je meni da srbujem odavde. Moja deca sama odu u školi i sama se iz škole vrate, ovu decu neko mora da prati u školi i da ih vrati zato što mogu da budu napadnuta. Pucali su nam u decu koja su nosila badnjak. Jel neko razmišlja o tome da svaki naš akt ovde proizvodi posledice tamo ili nas je baš briga, važno je da se mi busamo u lažne patriotske grudi, a oni tamo neka izdrže, ko što su neki njihovi funkcioneri govorili na tribinama. Održe tribinu o KiM i priđe im čovek sa KiM i kaže – pa, dobro, šta nam poručujete, kaže – izdržite. Vi izdržite, a moj sin će u Brisel. Taj isti koji je to radio. Bio je nažalost i ministar za Kosovo.Ne plašimo se mi zapadnih neprijatelja. Mi znamo šta oni misle. Da su na varali i lagali, varali i lagali, ali smo mi tražili sagovornika sa druge strane, tražili nekoga sa kim možemo da zaštitimo naše interese. Očigledno da sada dolazimo u situaciju da se osvešćujemo i vidimo da od te priče nema ništa i da zato moramo da menjamo poziciju, kako ste rekli, i kako je predsednik Republike govorio i o tome ćemo govoriti u narednom periodu. Ne možete apriori odbiti da razgovarate. Šta je rezultat toga? Pa vraćanje u poziciju Srbije koja je kriva za sve, koja je odgovorna za sve i znači apsolutnu sezonu lova na Srbe na KiM.Dakle, KiM.Dakle, bez ikakve, čak i ove licemerne i bedne ograde da to baš i nije u redu. Jer, tog momenta, vi kažete - mi ne učestvujemo, nas baš briga, a oni kažu - Kurti izvoli, završi to.Imate tri stvari koje su se desile vrlo slično i u vrlo sličnom vremenskom roku. Dešavaju se slučajnosti u životu, u politici, u međunarodnim odnosima, ali interesantno je da su se desile tri situacije, jedna na Nagorno-Karabahu, druga na Kosovu i Metohiji i treća u pojasu Gaze. Meni se čini da su sve tri trebale da se završe onako kako je završeno u Nagorno-Karabahu i kako se odvijaju stvari u pojasu Gaze. Zahvaljujući ovoj državi to je onemogućeno, upravo tim kontaktima.Kad se oni smeju i kažu - eto, Vučić ne spava - da, celu noć ne spava, celu noć razgovara, celu noć se trudi kako da zaustavi ono što su naumili. A onda dođemo do toga - aaauuu, da vi ovde, i u Briselu, i u Strazburu, govorite ono što ne govore ni stranci i optužujete sopstvenu državu, izazivajući pri tom reakcije, ne za ovu državu, ne za vlast, nego za narod na Kosovu i Metohiji, pošto će to njihovim leđima da bude. Ali, pošto su oni davno Kosovo i Metohiju otpisali, ovi koji viču - aaauuu i smeju se, pošto su oni rekli da je njima na stolu i priznanje i da to nije nikakav problem, ja ih razumem zašto oni ništa ne razumeju.Zato se ja, kako ste vi naveli, ne bih ih tako nazvao, ali ne plašim zapadnih, kako ste vi rekli, neprijatelja, da ne citiram Njegoša, već se bojim od onog domaćeg, koji nam ili traži da odustanemo od borbe za Kosovo i Metohiju, eksplicitno, ili nam kažu da će da nam prodaju rog za sveću, pa ćemo mi naivno da prihvatimo njihovu priču o tome kako treba proglasiti okupaciju pa da uđemo u rat ponovo. Jer, znate, kad proglasite okupaciju dela teritorije, sledeće je da angažujete vojsku da to okupirano područje oslobodi. Ja ne znam šta drugo može da bude? Da konstatujemo okupaciju?Što se se rezolucije tiče, apsolutno sam za to i govorim u ime poslanika na čijem čelu se nalazim, dakle, da razgovaramo na tu temu i da pokušamo o tome da postignemo nekakav konsenzus i verujem da će i buduća predsednica Skupštine o tome razmišljati, ali vam odmah kažem da od toga nema ništa, jer smo imali nekoliko rasprava o Kosovu i Metohiji i znam šta ovi ljudi misle i kako razmišljaju.Jedan nam se razmišljaju.Jedan nam se hvalio kako je rešio pitanje Kosova i Metohije tako što je sadio jagode sa Albancima, drugi su pričali nešto sasvim deseto. Drugima je glavni problem Srpska lista na Kosovu i Metohiji, Kurti nije nikakav problem, Kurti je saradnik i partner.)Kurti je vaš saradnik i partner, vi sa Kurtijem delite… Ja znam da vas to boli, vidim da ste nervozni, ali nema razloga da budete. Prosto, morate da prihvatite posledice sopstvenih postupaka. Dakle, kada sa Kurtijem delite lobiste, onda sa Kurtijem delite i sve ostalo.Kurti svakako nije naš partner, Kurti je neko ko je veliki protivnik ove vlasti, Kurti je čovek koji sve najgore govori o predsedniku Vučiću i o svima nama, ali vas nisam primetio da je igde da je igde loše spomenuo, a vidim da se i slikate sa njim po raznim forumima, potpisujete dokumente zajedno sa njim, tako da je odlično to, lepo se borite protiv njega, valjda je ono - Ako ga ne možeš pobediti, pridruži mu se. To je otprilike vaša varijanta. Ali, dobro.Što se tiče rezolucije, voleo bih da je moguće, ali, nažalost, mislim da nije. U okviru Skupštine Republike Srbije mi ćemo svakako razgovarati o Kosovu i Metohiji i svakako će to biti tema. Nadam se da ćemo govoriti činjenički a ne tako što ćemo pričati ono što bismo želeli da vidimo. Molim sve da kada o tome govorimo pođemo od onoga što je datost u ovom momentu, okruženje u kome se nalazimo, situacija u kojoj se nalazimo, da vi već dva dana slušate, pa evo sada poslednja vest je, koliko sam uspeo da ispratim, da je izašla neka informacija ili predviđanje, više ne mogu da razaznam šta je lažna vest, a šta informacija u tom smislu, dakle, da se sprema 20.000 francuskih vojnika da bude raspoređeno u Ukrajini. Vama je 2.000. Dobro,

Znači, vi to ako ne razumete, ja ne mogu da vam pomognem. Znači, jedan jedini zvanično francuski vojnik dođe, tog momenta imate nešto sasvim deseto u odnosu na ono što sada imate, a već je dovoljno loše.Tako loše.Tako da, u tom kontekstu moramo da gledamo i ovo, moramo da gledamo kako da iz onoga što deluje da će da bude situacija u narednom periodu izađemo neoštećeni, da prođemo nekako ispod radara, bar ovaj put. Dva puta smo bili u centru pažnje, treći put da nekako sačuvamo i državu i narod. I to je obaveza i ove Skupštine i buduće Vlade i predsednika i svih nas, da sačuvamo narod u periodu koji neće biti nimalo lak, da ne budemo mi ti koji će ponovo sebi da dodele ulogu stvaranja svetske istorije, nek je stvaraju oni koji su ovu situaciju zakuvali, nek je oni rešavaju, a mi nekako da ostanemo po strani i da probamo da iz ovog svega izađemo bez štete i žrtava, što je najvažnije. Hvala. Zahvaljujem poslaniku predlagaču.Dajem reč poslanici Snežani Paunović. Zahvaljujem se, predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege, uvažene građanke i građani Srbije, tačka dnevnog reda je izbor predsednice Skupštine Srbije. Nekako ne mogu da se otmem utisku, ovo je treći dan, ako se ne varam, da razgovaramo na tu temu, odnosno da je to tačka dnevnog reda, a da mi razgovaramo o svemu, samo ne o tome.Probaću da, u skladu sa Poslovnikom, ipak govorim o temi - predloženom kandidatu većine poslanika u ovom sazivu, gospođi Ani Brnabić.Ono što se čulo o Ani Brnabić u većini slučajeva su bile kritike koje su malo kritike, malo uvrede i uglavnom nešto što se teško spočitava baš Ani Brnabić. Sećam se i perioda kada je Ana Brnabić predložena za premijera Vlade Republike Srbije prvi put i ni tada, ni danas, ni u međuvremenu niko nije osporio profesionalnu karijeru Ane Brnabić. Ali su nam bila puna usta njenog privatnog života, njenih prijatelja, njene familije, rodbine, kumova, čega god hoćete, samo ne činjenice da kažemo, ako imamo razlog, zašto Ana Brnabić ne može da predsedava parlamentom Srbije. Ja baš mislim da može i baš mislim da treba i beskrajno mi je drago što će obavljati funkciju predsednice Skupštine Srbije.A zašto mi je drago? Pre svega, drago mi je što ćemo ponovo imati ženu na čelu parlamenta. Praksa je pokazala da je to bilo delotvorne. Neke mnogo važne zakone smo doneli u periodima kada su žene predsedavale parlamentom Srbije. Iza mene sedi profesorka Slavica Đukić Dejanović, koja je bila predsednica, čini mi se, u onom najosetljivijem parlamentarnom periodu kada je, da se svedem sada na one brojke o kojima često ovde govorimo, vladajuća većina imala svega 128 poslanika. Međutim, sa pozicije jedne žene, a bogami i profesionalca kao psihijatar, uspela je da taj mandat traje četiri godine.Juče je bezbroj puta spomenuto njeno ime, a i u prošlom mandatu onoliko puta sam, bar ja, bila tužna što je nema da nekada kao profesionalac čuje sve nas, pa oceni u kakvim smo to ličnim problemima koje reflektujemo, kojekakvim frustracijama upućenim drugim ljudima, kolegama pritom.U sve mane ljudi koji sede u parlamentu Srbije ja imam svest da je za njih glasao narod. Građanke i građani. Neko za nas koji pripadamo vladajućoj većini, neko za vas, gospodo, koji pripadate opoziciji, ali svi, sigurno, sa ambicijom da ovde sedimo i razgovaramo o problemima, a ne o animozitetima, da ovde sedimo i razgovaramo o unapređenju kvaliteta njihovog života, a ne o tome ko koga voli ili mrzi. Sve smo radili u prošlom mandatu, osim toga. U ovom smo krenuli da na temu izbora predsednice parlamenta govorimo o svim temama koje će se, potencijalno, možda i naći pred parlamentom Srbije.Zato i kažem da je dobro što će Ana Brnabić biti predsednica parlamenta jer je pokazala jednu sposobnost kojoj se iskreno divim. Ne sećam se da je bilo koja žena brutalnije vređana u ovoj sali. I ne sećam se da je bilo ko rekao – izvinite, ali da se 100 puta ponovilo, ako je u naletu emocija na koje ima pravo kao živ čovek, Ana nešto makar i van mikrofona progovorila.Kad imate sposobnost da trpite te udarce ispod pojasa, onda morate da imate sposobnost i da rukovodite sa 250 poslanika koji nisu baš svi došli da bi bili poslanici.

smo ovde slušali, pa i činjenicu da je Ana Brnabić bila apolitična ili nije bila član SNS kada je postala predsednica Vlade, što je opet ne diskvalifikuje, kao što je danas

profesionalno prihvati da uradi jedan posao za narod i državu, a da onda, u sklopu ljudi koji su joj ukazali poverenje, prepozna istu ideju i politički se opredeli. To je daleko časnije od onih momenata koji su se dešavali, a to je da se posvađamo sa partijskim drugovima, promenimo partiju, otmemo, presvučemo se, zovemo se sad ovako, sad onako i da još sa te pozicije, a bogami je veliki broj takvih, kritikujemo neprincipijelnost Ane Brnabić.Treće što je, takođe, fenomen – u tri mandata biti predsednica Vlada sa pozicije žene, pa još posle toga kao još jedan stepen više poverenja, ja bih rekla, dobiti šansu da vodite parlament Srbije, mislim da će ostati zapamćeno i da je važno za sve one žene koje se bave politikom, učestvuju u političkom životu, ali i za sve one žene koje za to do sad nisu imali hrabrosti.Da li je lako? Nije, naravno. Da li je izazov? Jeste. Da li može da se izađe na kraj sa svim predrasudama koje se tiču ženske populacije i političkog angažmana? 0, da, može. Nekad i sa mnogo težih pozicija, kakva je bila Anina, pre svega zbog onoga zbog čega su je opet beskrajno vređali, a to je njenog seksualnog opredeljenja, iako kada biste zagrebli sada u ovoj sali i mimo ove sale i u ovoj časnoj i poštenoj Srbiji

pa čak i ako ne kriju to.Mnogo je gore za Srbiju i srpski narod ako izgubimo respekt prema porodici, prema majkama svoje dece, a i to se često dešava.Nikada to nije upotrebila Ana Brnabić, ja znam da je mogla. I to je dodatno kvalifikuje da vodi ovaj parlament u ove četiri godine.Ono što je važno za mene i za poslaničku grupu SPS jeste da ćemo mi imati vremena da razgovaramo o nekim važnim pitanjima i nadam se da ćemo imati i šansu i prostora. Kad kažem šansu i prostora onda se nadam da ćemo o tome razgovarati svi koliko nas je.Juče su pomenuti neki predlozi zakona koji su u prošlom mandatu navodno ostali bez da se o njima razgovara. Lepo je to rekao kolega Jovanov – ne zbog toga što mi to nismo hteli.

zato što je važno da se donese zakon, a nije mnogo važno ko je predlagač, bar ne nama. Sa tradicijom od 34 godine mi baš ne moramo da trčimo da se prvi zapljunemo. Nekako mi se čini da se zna šta mislimo. Radilo se o izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti.

da saslušamo te ljude sa kojima smo sreli i od kojih smo tražili glas. Tako smo čuli koji su sve to problemi na koje direktno možemo da utičemo kao narodni poslanici i Skupština Srbije. E, u tim problemima, odnosno ti problemi su sadržani u Predlogu izmene Zakona o socijalnoj zaštiti, a probali smo, istine radi i obraza svih nas,

je probala da i tada ukaže na te probleme. Nije bilo razumevanja, tako da nemojte da mi razgovaramo o tim kategorijama, ljudi kao da nikoga nije bilo briga u ovom mandatu. Bogami malo duže ili nije bilo briga ili baš nismo imali sluh, ili smo imali veće probleme u tom trenutku, pa je to ostajalo ispod

Predlog zakona o medicinskim sestrama i tehničarima, odnosno Predlog zakona o medicinskoj nezi, zna gospođa Macura o čemu govorim. O tome koliko je neravnopravan položaj medicinskih sestara u ovom trenutku. Pa, ako hoćete i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima.Konačno, možemo mi da razgovaramo i o toj rezoluciji, koju ste kolega predložili, ali hajde da razgovaramo o rezoluciji, hajde samo da ne dođemo do faze da se ponovo brukamo i dajemo na važnosti Aljbinu Kurtiju držeći sednice koje liče na sve, samo ne na ozbiljne ljude koji brinu o nacionalnom i državnom interesu Srbije i pre svega o građanima koji žive na Kosovu i Metohiji, ali ne samo o građanima koji žive na Kosovu i Metohiji nego i o građanima koji su pod pritiskom, pretnjom oružjem, svejedno je da li 1999. godine ili 2004. godine ili 2008. godine ili 2020. godine morali da napuste taj prostor, ni o njima nismo razgovarali od 1999. godine na ovamo, osim u pokušajima.Sve su to teme koje treba da budu sadržane u jednoj rezoluciji, a naš zadatak kao narodnih poslanika bio oduvek i danas je i sutra bi trebalo da bude da svoj autoritet, svoje pozicije, svoje prisustvo pre svega na međunarodnim forumima iskoristimo upravo da objasnimo kolika se nepravda nanosi državi Srbiji i srpskom narodu kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Zato sam bila i još uvek sam jako ljuta, povređena, ne razumem bilo koga od mojih kolega ko se nađe preko puta evropskih zvaničnika i ni u jednom trenutku ne progovori o toj najotvorenijoj rani Srbije. Ne mislim da imam bilo kakvo veće pravo, iako bih možda i mogla na tu temu od svakog od vas, ali očekujem da kao odgovorni ljudi i na kraju kao predstavnici apsolutne većine u Srbiji koja kaže Kosovo je južna srpska pokrajina, to u ime birača koji su glasali za vas, kažete, uvažene kolege kada god se nađete sa zvaničnicima iz Evrope i sveta.Ima mnogo njih koji su svoj stav o Kosovu i Metohiji prepisali ili im je nametnut, ili im je rečeno da to tako treba, da ne kažem da je plaćen i da je kupljen. Ako im lepo objasnite šta je problem. Možda nećete promeniti njihovo mišljenje, na taj kratak rok, ali dugoročno verovatno hoćete.Ono na šta smo svakako spremni, kao poslanička grupa SPS, ili sa pravom mogu da kažem i kao koalicija zajedno sa JS jeste da saslušamo sve vaše konstruktivne predloge, da čujemo šta je to o čemu mislite da možemo da razgovaramo, ali budite sigurni da se nikada neće desiti da prećutimo pokušaj da nam spočitate ono što vam se sviđa, ili mislite da tako treba, da vređate, ponižavate ljude, bez razlike s koje strane takve uvrede idu.Apel profesora već tri dana traje u samo jednom smeru, hajte da ova rasprava izgleda civilizovano. Nadam se, uvaženi profesore da nećemo imati rasprave kakve smo imali u prošlom mandatu, da ćemo se baviti tačkama dnevnog reda. Nisu ova prva dva dana obećala da to baš ide u tom smeri. Ali, ova prva euforija, uglavnom i nije za merenje. Neka ovaj prva konstitutivna sednica bude, hajde da razumemo kao šansu da pokažemo, evo nas ponovo u parlamentu. Ali, da kod svih ostalih sednica koje će biti tematske ipak sednemo kao ljudi i pročitamo zakone i ne počinjemo raspravu sa pozicije ne valja Ana Brnabić.Ana Brnabić će uspešno voditi ovaj parlament. Jedan, moram priznati onako ženski tim, koji obećava. Neki misle da će to biti suptilnije, ja mislim da će biti oštrije, nego što je bilo, i ako nije falili žena u timu Vlade Orlića. Bilo kako bilo, pred nama je četiri godine, probajte da ostanemo ljudi jedni prema drugima, jer ova zgrada pamti svaku izgovorenu reč, svaki zarez. Nemojte da za 20 godina, kada neko bude čitao stenograme, bude vas sramota ako dođe unuk da vas pita, što si deda ovo rekao u parlamentu Srbije. Hvala vam najlepše. na lepim rečima joj zahvaljujem. Ali, pazite samo da dodam, svi mi u našim životima tragamo za nekom istinom i u tim traganjima imamo različite staze. Ovde ima više staza. Naravno, neke nam se dopadaju, a neke ne. Ja sam na stazi dobrote, odnosno ka cilju ka cilju Cara Lazara i ostalih predaka naših. Idemo dalje.Reč ima poslanik Stefan Janjić. Izvolite. Predsedavajući, konačno da se i ja obratim, pošto sam se javo još u ponedeljak za reč. Bila je povreda Poslovnika pošto već danima kršite Poslovnik. Meni je iskreno žao što vi niste kandidat za predsednika Skupštine. Mislim da ste vi idealni kandidat, i mislim da je SNS pogrešio sa Anom Brnabić, selektivno čujete, selektivno vidite, malo sa brojkama, a matematičar ste, dva tri minuta. Znate šta, ispadoste da ste neki filozof. Pričate nam o svrsi života, dajete nam roditeljske savete. Vaše je da vodite sednicu i da poštujete Poslovnik. Samo arlaučite slobodno.Što se tiče Ane Brnabić, da kaže ja nešto o njoj, pošto niko nije pričao o Ani Brnabić, a ona je tačka dnevnog reda. Svi znamo ko je Ana Brnabić, znamo njen karakter, znamo kako je ovde vređala Miroslava Aleksića, nije se ni izvinila. Evo, pozivam je slobodno, ako hoće. Ali, gospodin Orlić je spominjao reference Ane Brnabić i gospodine Jovanov je rekao kako se opozicija na forumima sa Kurtijem. Evo, ovako, kao što se gospođa Ana Brnabić slika sa Kurtijem, vidite, ovi pogledi i ovaj širok osmeh, zlatan zub. Evo, to je Brnabić i Kurti. To je prva stvar.Druga stvar.Druga stvar možda njena referenca uspeh na njenom biračkom mestu broj 34 Savski Venac, gde je opozicija uzela 44%, a lista gospođe Brnabić, koju nije ni vodila jel, uzela je 30%. Toliko, šta komšije misle o njoj, o gospođi Brnabić.Sada, ona je prošle nedelje pričala o Srbu, pričala je o Areni, o čuvenom snimku koji je započeo ovu sagu o krađi izbora, rekla je kako su neki Ponoševi statisti tamo. Nisu to Ponoševi statisti, to su funkcioneri SRCA, među kojima sam i ja, ali ne znam ko je ovaj čovek, koji nama uredno objašnjava kako se glasa. Znači, javite se pokažete ličnu kartu uđete u kombi i odvezu vas na biračko mesto. Evo, ovaj čovek nam je to objašnjavao, pa ga ja evo pozivam ako se vidi da nam se javi mi ćemo pružiti zaštitu neka kaže ko mu je ovo naložio, da li je plaćen za ovo itd.E sada, sada, kada pričamo o krađi, ja bih da kažem nekoliko imena da personalizujemo malo ovu krađu, da bi se neko upisao u birački spisak, fiktivno i da bi se neko prijavio na neku adresu, potrebno je da ima pomoć unutar policije. Ovo su ljudi za koju ja imam sumnju da su učestvovali u ovome, gospodin Milan Stanić, načelnik Uprave za upravne poslove policije Republike Srbije, Nataša Živković Bubanja, načelnica Uprave za upravne poslove policije Beograda i gospodin Dragomir Topisirević, načelnik policijske stanice Voždovac.Pošto je na delu i dalje dovođenje birača, bila je Mala Krsna, sada je na delu Vranje, a inače ne znam dal znate, moj kolega Slobodan Petrović je pričao o biračima koji se dovoze iz Vranja, i biće još detaljnog objašnjenja.Inače, ovu gospodu koja su iz policije, pozivam slobodno da nam kažu i da iznesu svoju odbranu i obećavam da će imati status zaštićenog svedoka, svakako.Na kraju, da ne bih mnogo dužio, da ne bih bio logoreičan kao Jovanov i da pričam bezveze, samo ću citirati Batu Stojkovića iz filma „Balkanska pravila“, tj. njegov lik, ovako kaže – ovo društvo je podeljeno oštro na dva dela, na budale i na one koji trpe. E pa gospodo, mi više nećemo da trpimo. Hvala.

Ako neće da bude u grupu onih koji trpe, u koju je ono grupu sam sebe stavio? To je bilo veoma inteligentno. Znate šta, da počnete saziv prvim obraćanjem kao narodni poslanik, tako što ćete da odvratne uvrede izgovorite, Stojanu Radenoviću, baš ništa nije reklo o Stojanu Radenoviću, ali je baš sve reklo o vama. Sve je reklo o vama i sigurno o onim ljudima koji vas poznaju će veoma da prija i ponosiće se vama na osnovu onoga što ste uradili, govorili čoveku kako vidi, kako čuje, kako se ponaša, kakvo mu je ophođenje, sve onako najlepše što ste mogli. Apsolutno sve ste rekli o sebi, predstavili se na najbolji mogući način. Ali dobro je što ste između ostalog rekli, da vi u stvari nemate nikakav problem sa rezultatima izbora, vi te rezultate priznajete, do doduše na nekim biračkim mestima, ali gde vam se to dopada, ali kada krenete od biračkog mesta do biračkog mesta, pa saberete sva, onda dođete do onih više od milion i 800 hiljada glasova za pobedničku izbornu listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.Taj rezultat je učinio da je ovde apsolutna većina koja predstavlja upravo tu politiku, a vi vidite koliko je vas, računajući kako ste sami priznali i vaše društvo koje je tamo cirkus izvodilo u Areni. Evo saznali smo ko su ti ljudi koji su se našli u Areni, to su oni, njihovi glumci, još se time ponose. još se time ponose. Ali pošto je takođe danas pričao o fantomima, nije da ne znamo ko su fantomi, ali ne izmišljeni nego pravi.Na dva mesta od vas sedi čovek pravi pravcati fantom. Pod jednim imenom i prezimenom i adresi u gradu Novom Sadu izlazio je na izbore 2014. godine, u ovoj sali sedeo i bio narodni poslanik, a onda je 2016. godine promenio ime, svoje ime, zbog izbornih marifetluka, zbog izborne liste, ali i dalje živi u Novom Sadu, da bude narodni poslanik, da bi 2018. godine pod novim imenom bio u gradu Beogradu. Zašto? Da postane gradski odbornik u drugom gradu.Tako da, pored toga što smo saznali ko su cirkuzanti i oni koji su cirkus izvodili u Areni, a to ste vi, znamo i ko su fantomi. To ste, takođe, imenom i prezimenom vi.I, još jedna stvar, pošto je Vranje pomenuo, taj jedan njihov poslanik iz Vranja kojeg imaju, kog je pomenuo, šta mislite da li se upisao za putne troškove juče i prekjuče? Jeste, nego šta je, i to je pokazatelj kakvi su i koliko su oni dosledni principijelni i koliko ne priznaju bilo šta. Licemeri i barabe.

Već drugog dana vi ne možete da izdržite. Ja ne znam šta vam je?Ja se još nisam ni zagrejao, nisam postigao radnu temperaturu, a vi već odustajete. Nemojte tako. Morate pokazati više trpeljivosti i više snage.Dakle, moguće je da ja pričam gluposti, nije to ništa sporno, dešava se to i ne možemo svi biti tako divni, obrazovani i pametni, kao kolega, pa reći da između dve grupe, budala i onih koji trpe, više neće da bude onaj koji trpi, pa pređe u onu drugu grupu. To je zaista mudrost velika.Ja vam čestitam na toj mudrosti. Dobro je kad čovek zna gde mu je mesto. Ja tu više ništa ne bih dodavao.Što se tiče Ane Brnabić, gde se slikala, gde se nije slikala, ovo nije potpisala ona, nego vi. vi. Da, to ste potpisali vi, da Kosovo uđe u EU. Evo ga potpis. To ste potpisivali vi.Što se tiče vaših sumnji, nemam nikakve sumnje da je Zdravko Ponoš postavljen za načelnika Generalštaba od strane američkog ambasadora i da mu je služio do poslednjeg dana kao najgori bedni američki sluga, NATO je vojsku kao NATO sluga. Oslabio vojsku do poslednjeg lovačkog društva. Dotle je doveo. Nema nikakvu sumnju. Zašto? Zato što to kažu sami Amerikanci. Zašto bih ja sumnjao u ono što sami pišu o sebi i svojim bednicima i saradnicima?Ovo mi je jako interesantno, jer treći dan već slušamo. Nekoliko vas prete - ovaj može da bude zaštićeni svedok, ovaj će da odgovara, ovaj će u zatvor, itd.Vidite, da išta znate o tome što pričate, znali biste da u startu govorite o tome da vaše pravosuđe jednog dana kada dođete na vlast, sumnjam da će to biti vaša generacija, možda neka buduća generacija posle vas, oni koji su tek sad završili jaslice, otprilike, možda oni dođu na vlast, vi nećete sigurno. vi već znate kako će da presuđuju, vi već znate ko će da bude osuđen, ko će da bude zatvoren. To je onda oksimoron. Ne može onda to biti slobodno pravosuđe, jer slobodno pravosuđe nije ono koje već danas godinama unapred dobija predviđene presude. Vi kao advokat bar biste to morali da znate, a ni o tome nemate pojma i to je odlično. Vidim i tu ste pogodili što se tiče grupe u koju ste sami sebe svrstali.Najzad, šta komšije o kome misle, pa pola vas ne bi sedelo ovde da se komšije pitaju. Pola vas ne bi bilo tu da se komšije ovo mi je drago. Jako je važno ovo sada da čujete, gospodine predsedavajući, i da narod čuje. Kaže: „Mi smo dobili na našim biračkim mestima.“ Prema tome, tamo gde su dobili, tamo su izbori bili pošteni, a tamo gde su izgubili, tamo izbori nisu bili pošteni, jer ne može narod…

Mesec dana sam vas ovde slušao krajem prošle godine – ko traži izbore taj radi za Vučića. Da li je tako bilo, profesore? Onda napišete pismo – e sada hoćemo izbore. Pošto ste mnogo pismeni i upravo u toj kategoriji u koju ste sebe svrstali, mora da ste to vi pisali, deluje mi ovako pravnički potkovano, – da se izbori raspišu do kraja godine. Onda mi kažemo – dobro, biće raspisani do kraja godine. Oni kažu – ne, to znači da se održe do kraja godine. oni ne znaju razliku između raspisivanja i održavanja. Mi kažemo – dobro, nemušti ste, ne znate da se izrazite, biće izbori do kraja godine. Održite izbore do kraja godine - ne valjaju izbori, pokradeni izbori, idemo na nove izbore. Vi kažete – dobro, evo, imaćete nove izbore 28. aprila i na to kažu – ne može 28. aprila, idemo na holidej, vezali smo i radne dane i neradne dane, povezali 15 dana, idemo, nismo tu, ne možemo da glasamo tada. Mi kažemo – dobro, ne možete 28. da glasate, evo glasaćemo 2. juna. Oni kažu – ne, mi ćemo da bojkotujemo.Juče starac Fočo od stotinu ljeta u liku Vlaldete Jankovića kaže on će da blokira ljude da glasaju, jer, kaže, to je aktivni bojkot. Ajde objasnite tom čoveku da je to krivično delo.Druga delo.Druga stvar genijalna, pošto izgleda svaka budala koja ima neku ideju, pošto sami ste rekli da spadate u tu grupu, dakle, svaka budala koja ima neku ideju, izvali je, oni posle svi za tim idu kao da je to ne znam kakvo pametno rešenje.Dakle, ne postoji cenzus za izbore. za izbore. Dovoljno je jedan listić da ubacite i izbori su važeći. Možete da pričate o legitimitetu, o ovome, onome, ali nema cenzusa u smislu da mora da izađe 50%, 30%, 50%, 30%, 70% ili 5%. Potpuno je svejedno. Jedan glasač izađe, izbori su uspeli.Kako vi mislite da to postignete tim vašim bojkotom i blokiranjem izbornih mesta? li imate vi ideju? Kad nešto smislite tako genijalno kao što je ovaj starac Fočo, smislio, da li razradite to? Da li se zaustavite na toj ideji i onda upadnete u problem i onda posle svi trpimo zbog toga što ste vi upali u problem?Dakle, izbore zaustaviti nećete. Oni će biti 2. juna i tada ćemo videti šta ponovo narod kaže, da li podržava to što ste promenili kategoriju, pa niste više oni koji trpe, nego ovo drugo ili smatrate da ste bili bolji dok ste trpeli.Ono što je činjenica jeste da tih izbora prelazne Vlade biti neće, ministarstva nikakva dobiti nećete, a ovo sve ostalo, što se tiče ODIR-a, to ćemo primenjivati u skladu sa onim što je rečeno, jer je to interes države Srbije, zato što nema razloga da tu pravimo bilo kakve smetnje, jer smo i do sada primenjivali sve ono što su tražili.Moje pitanje za vas je – šta će biti kada ponovo izgubite? Meni je jasno šta će biti ako mi izgubimo. Mi ćemo da čestitamo, reći ćemo – izvolite, pobedili ste. Šta će biti ako vi izgubite? Opet udri, kako ono kaže, Mujo, u tepsiju, udri po Skupštini, blokiraj, pljuj po narodu, narod ne valja, nisu ovi što žive u Borči Beograd, nisu ovi što žive u Obrenovcu Beograd, nisu ovi što žive u Lazarevcu Beograd. Kako kažu ove njihove vedete? Oni dođu u Beograd da vide tržni centar i vrate se kući. oni naši rade? Da, vi ste elite. Hvala vam.Molim samo, pošto ne znam da li stenobeleške ovo beleže, kada sam rekao da njihove vedete govore o tome da narod iz Obrenovca, Lazarevca i drugih mesta dolazi u Beograd samo da obiđe tržne centre i vrati se kući, oni kažu – to rade ovi vaši. Pa svi su naši, mi ne delimo narod, za razliku od vas.Vi što se stidite i što glumite elitu, pa vi ste elita kao što sam ja astronaut. E takva ste vi elita.(Aleksandar

maneken.)Molim da se notira da je Aleksandar Jovanović izvadio iz novčanika sliku Gorana Vesića i sada je pokazuje celoj sali.Zašto sali.Zašto drži Vesićevu sliku u novčaniku, ne znam. Verujem da ni Vesiću nije prijatno, ali samo da to bude zabeleženo u stenobeleškama,

Brnabić…)Gospodine Jovanoviću, za razliku od vas, Ana Brnabić je javno rekla šta je i nema problem sa tim i kad pokaže sliku, niko se neće čuditi. Izađite iz ormara, nije to sramota. Mi vas podržavamo u tome, ljubav pobeđuje.Prema tome, izbore će dobiti. Na izborima će ponovo izgubiti, a šta će biti novi odgovor i novi izgovor zašto su izbore izgubili, to ćemo imati prilike da vidimo.U svakom slučaju, meni je drago da ste se svrstali tamo gde vam je mesto, ne bi to niko od nas rekao, ali vi ste to sami rekli, a mi vas zdušno podržavamo. Ja molim jedan veliki aplauz za to što su napustili grupaciju oni koji trpe i prešli u ovu drugu grupaciju. poslaniku Jovanovu.Idemo dalje sa radom.Dajem reč poslanici Nataliji Stojmenović.Izvolite.

jer mislim da je ogroman razvoj i partije i njen lično da od nekog ko je bio predsednica Vlade dođe do toga da budu predsednica Narodne skupštine. To pokazuje jednu jasnu ovako dobru razvojnu kadrovsku politiku i te partije, ali i nje same.Ja mislim da je ona u mnogim oblastima doprinosila i razvijala i Srbiju, ali i sebe lično. Ja ću se sada osvrnuti na te oblasti, s obzirom da u izlaganju njene biografije je rečeno da je ona kandidovana na osnovu računa svog rada.Ono što je prvi račun toga rada koji je meni svakako bio najzanimljiviji jeste da se gospođa Brnabić dosta trudila da razvije firme i domaće privrednike u Srbiji. Pogotovo je taj razvoj primetan kada se radilo o onim firmama bliskih ljudi njoj ili onih firmi koje nose njeno prezime, pa su tako tu pomogli i Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dajući milionske ugovore firmama kao što je „ Kontinental vind“ ili kao što je „Aseko“. Ja stvarno na tom razvoju moram da čestitam.Još jedna stvar pri predstavljanju njene biografije je istaknuta kao vrlo značajna ,a to je bio razvoj IT sektora, kome je gospođa Brnabić doprinela.Vi ste, gospođo Brnabić, toliko razvili taj IT sektor da ja reči nemam. On je toliko razvijen da ljudima u IT sektoru smatrate da ne trebate ni da date penzije. Vi im godinama ne uplaćujete penziono osiguranje, jer očigledno mislite da je taj sektor vama, vašim zaslugama, toliko razvijen da ti ljudi nemaju pravo na penziju. Verovatno ste krenuli i koracima vaših prethodnika i šefova u otimanju penzije ili možda imate problema da ovih dana nađete direktora PIO fonda, pošto čujem da po zgradama na Voždovcu nosi birački spisak i zloupotrebljava, nosi birački spisak sa svim ličnim podacima naših građana i građanki i verovatno je on nekim tim vašim slojevima zaštite podataka o ličnosti dodatno obezbeđen. Ja bih zamolila ako može i nama da prosledi taj spisak, sigurna sam da je on ažuriran svim fantomskim biračima. Znam da nije u oblasti njegovog rada, ali nije ni direktora vranjskog PIO fonda, a vidim da se baš nešto trude u obilasku građana i zloupotrebljavanju njihovih podataka.Na kraju, mislim da mi je najznačajnije kad ste u godini u kojoj se veliki broj naših građana mučio da sebi sačuva krov nad glavom zbog velikog povećanja kirija, vi, gospođo Brnabić, to veoma dobro shvatili kako je živeti u domu koji adekvatan i dali milione na renoviranje vaše vile. Ja sam sigurna da sedeći na nameštaju od 900.000 evra ste jako jasno uvideli kako građani ne mogu da žive u stanovima i da odvajaju više od pola svoje plate samo za to da imaju mesto gde će stanovati, a sigurna sam da ste i odlično razumeli mlade ljude koji u ovoj zemlji imaju jako izglednu budućnost sa vašim razvojem, a to je da moraju minimum 30 godina da rade da bi da bi pomislili da sebi obezbede stan. Ja stvarno jako cenim to što ste se vi i za taj razvoj tako, da kažem, založili.Na kraju, takođe je juče tokom vašeg predstavljanja rečeno da ste vi žena koja je doprinela tome da se sve u ovoj zemlji svede na jedan papir i to je apsolutno tačno. U ovoj zemlji je sve svedeno na jedan papir, od toga gde ćete da se školujete, gde ćete da radite, kako ćete da se lečite, sve je došlo do samo jednog papira. Osnovna humanost u ovoj zemlji je došla do jednog papira, pa tako samo uz člansku kartu SNS možete da se pomerate na listi onkoloških pacijenata. To je zemlja koju ste vi nama ostavili i to je zemlja u kojoj mi trenutno živimo.Ja mogu da vam obećam da ćemo se mi ovde truditi da taj papir više nikada ne važi ništa za dostojanstven i normalan život u Srbiji, a vi razmislite šta ćete biti bez tog papira. Hvala.

smo kod firmi koje nose moje prezime, ne postoji nijedna firma ni u Republici Srbiji, ni na svetu koja nosi moje prezime. Ja se prezivam Brnabić, a vi ste naveli dve firme "Kontinental vind" i "Aseko". Ne vidim gde je tu Brnabić, samo da se dogovorimo oko toga o čemu pričate.Kada se radi o firmi "Aseko", to nije moja firma, to je poljska firma, multinacionalna, EU. Pa, kada ste u Briselu, u Strazburu, kada pljujete vašu zemlju, vi pitajte onda i prijavite evropske firme za korupciju. Lako vam je. to je vaša koleginica već pokušala i nije dobila nikakav odgovor, zato što je multinacionalna firma koja zapošljava preko 500 ljudi ljudi i posluje na berzi, teško da može da bude korumpirana u bilo kojoj zemlji, uključujući i Srbiji. A sa mnom ima veze jednako koliko "Majkrosoft" ima veze sa mnom, ali šta da radite.Što se tiče ovog "Kontinental vinda", to ni ne mogu, zaista.Dakle, IT sektor, vidim vi se brinete o mladim ljudima i sviđa mi se što svi mladi ljudi sa svojim startap kompanijama u Beogradu u naučno-tehnološkom parku, u Novom Sadu u naučno-tehnološkom parku, u Nišu, u Čačku, uskoro u Kragujevcu i Kruševcu, mogu da čuju o tome koliko se vi brinete za njih i njihovu budućnost i koliko cenite njihove talente, a cenimo ih mi, pošto smo mi sve ovo uradili.Sedite među ljudima koji se nisu udostojili jedan naučno-tehnološki park da izgrade, nisu se udostojili da formiraju Fond za nauku 12 godina dok su bili na vlasti, a to smo mi uradili. Nisu se udostojili da formiraju nijedan novi naučno-istraživački institut. Mi smo formirali prvi novi naučno-istraživački institut

i pristupnica, navodno, kao jedina stvar koja garantuje neki dobar život u ovoj zemlji, tako ste rekli. Naravno, uz salvu laži onih koji su ovi vaši iz CRTE izmišljali i ciljano plasirali za vreme kampanje, a da se tiče onkoloških pacijenata. Slagali sve od reči do reči i kada su dobili direktan poziv da pokažu gde se to desilo, odgovora nema. Zašto?Rekao sam vam već juče neke stvari - kad lažovi lažu, lažovi drugačije ne umeju i sve znamo o njima i ko su i šta su, ali zbog ovoga što ste ponovili sada vi. Pristupnica Srpske napredne stranke. Danas su neki ovde govorili o zaradama. Svima su u ovoj zemlji, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, veće plate, svima su veće penzije, ne samo onima koji su članovi ove ili one stranke ili nisu nijedne, svima.U tim su klupama sedeli, ja to pamtim 2014. godine, narodni poslanici iz vaših tadašnjih partija koji nisu verovali kada je Aleksandar Vučić govorio sa ovog mesta ovde – guramo, podižemo plate u ovoj zemlji, videćete, idemo preko prosečne zarade od 500 evra. Nisu verovali, kao vi sada tako mahali rukama, kao vi sada smejali se nešto. Mada primetio sam juče da volite poeziju, jel znate onaj stih – klovnovi kad plaču zvuči kao smeh. To mi je sada palo na pamet, ne znam zašto dok vas slušam.Nisu verovali i rekli - ako se ikada desi da prosečna plata u Srbiji bude 500 evra, svi ćemo mi da glasamo za tebe, a mi to kao što vidite odavno prešišali. Svima vama koji ste trčali da se upišete za troškove i ti su putni troškovi, a i te poslaničke plate koje primate danas samo veći zahvaljujući toj politici i tom čoveku, putevima koje smo uradili, vozite se i vi, i nek vam je alal i neka vam dobro služe kao i svima drugima u ovoj zemlji. Prugama koje smo uradili, vozite se i vi, čak vam je specijalitet, kad krenete na protest u grad Beograd iz Novog Sada, da se uslikate onako ponosni i srećni što danas imate dobar, super brzi voz koji je u vaše vreme bio samo naučno fantastika. Te klupe koje uništavate i lomite, nećete platiti vi, to će da plati neko ko vodi računa o ovoj državi i o narodnoj kasi, a voljom tog naroda u ovoj se državi sada staraju oni koji Srbiju vole, poštuju i slušaju glas njenog naroda. To su Aleksandar Vučić i ta Srpska napredna stranka koja vam toliko smeta. **Stojan Radenović** Zahvaljujem poslaniku Orliću.Reč ima Marija Zdravković, povodom povrede Poslovnika.Koji je član u pitanju? Poštovanje, javljam se zbog povreda člana 107, vređanja dostojanstva Narodne skupštine, vređanja dostojanstva svih onkoloških pacijenata, vređanja dostojanstva građana Srbije i svih zdravstvenih radnika koji lečimo te ljude predano, svakodnevno. Ovo što je rečeno od strane poslanice, koja koliko je meni poznato nije uključena u taj proces lečenja, je još jedan monstruozni pokušaj zloupotrebe ljudi koji su bolesni i pokazuje da određene osobe ne prezaju ni od čega da iznesu ovakve laži i neistine.Ja ovo govorim iz svojih ličnih saznanja, radim u KBC Bežanijska kosa 10 godina, direktor sam te ustanove, godišnje lečimo preko 30.000 onkoloških pacijenata, a ukupno pacijenata preko 350.000. Ovo što je rečeno da se pacijenti leče na člansku kartu SNS je sramno, nemoralno i nedostojno bilo koga ko pledira da zastupa građane Srbije.Dobro je poznato, biću kratka, da nikada više nije bilo mogućnosti za lečenje onkoloških pacijenata. Ja samo 25 godina radim u zdravstvu Srbije. Bila sam stipendista mnogobrojnih međunarodnih fondacija i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Americi i znam kako se leče pacijenti, znam koliko je upravo u poslednjih 10 godina urađeno za naše pacijente, koliko je došlo novih lekova na listu, koliko su proširene mogućnosti lečenja. Bez obzira na to, sigurno da treba uraditi još više i time se trudimo ne samo za onkološke pacijente, nego i za druge pacijente.(Poslanici iako je vreme, nemojte koristiti onkološke pacijente da skupljate jeftine političke poene, jer to nije moralno.

Cilj svih nas treba da popravljamo društvo pazite. Međutim, ja tu imam razumevanja zbog onih staza koje sam pomenuo na početku.Ovoj opciji koju ja podržavam i pripadam, mogu da kažem, je malo lakše jer njena staza je utemeljena vekovima, u stvari, pazite, a njihova staza staza još uvek nije zacrtana, ona se oslanja na kolektivni zapad, ona se oslanja na onu opciju koja sad ne priznaje pobedu Putina i to su različite staze. Moramo da budemo svesni toga. Mi ovde u Srbiji u našem delovanju moramo da popravljamo društvo i te okolnosti i ja poslanici ne mogu da zamerim, nego samo da me razume koji mi je cilj. To što ste izgovorili, zamislite se malo.Reč

i tokom izlaganja prethodne govornice ste isto prekršili član 103, a ne govorim o ovim drugim članovima gde se koristi prijava povrede Poslovnika da bi se davala Republika.Apelujem na vas, na generalnog sekretara, molim vas, iako hodamo, nesumnjivo, različitim stazama, kako ste rekli, to je potpuno nesumnjivo. Znate, ja recimo mislim da je zloupotreba, da je jako važno da se stigmatizuje i obeleži za sva vremena kao vrhunac stida u ovom narodu da neko natera ženu, obolelu od kancera, da ide na mitinge SNS da bi dobila terapiju. Takođe, mislim da je to ozbiljna politička zloupotreba,

svi vi koji ste mlađi mnogo od mene da je cilj našeg postojanja da utičemo na popravku sredine i svi imamo različite staze i ne moramo isto da mislimo. Naprotiv, možemo različito, ali moramo da imamo tu crtu, tu liniju državotvornosti. Nažalost, vaš odlazak u Evropu i žaljenje demantovalo je čak i Adolfa Hitlera. On je na jednom mestu rekao… Saslušajte Saslušajte me da kažem. Kaže – moramo Srbe da pobedimo, jer oni su hrabri i neće da se predaju, oni su jedini državotvorni narod na Balkanu. Vi u stvari demantujete to.Prema

mislio sam do sada da postoje neke granice i da se one u politici ne prelaze, vezano za pacijente koji se bore za život. 107. Međutim, vidim da vama to ništa nije sveto i da to koristite. To je, pretpostavljam, krajnja nemoć ili šta već, ali to je vaš izbor.Da pominjete bez ikakvog dokaza, bez ičega da je neko ucenjen da ide na miting da bi dobio terapiju, to samo govori o vama, a ne o nečemu drugom. Znam da vam ne prija ovo što pričam, ali moram da vas podsetim, gospodo, ovo je ozbiljna povreda Poslovnika, ali vi morate da znate jednu stvar, a to je, gospodo, dok ste vi vodili zdravstvo pacijenti nisu mogli ni da se leče. Nije bilo aparata za zračenje, nije bilo lekova sa kojim su mogli da se leče i nije bilo ljudskih uslova gde bi mogli da leže. To je istina i to svi znaju.Naravno da vam ovo ne prija, možete da lupate koliko god hoćete, ali to građani znaju i tako će vam građani i vratiti, a vi nastavite dalje tako da se ponašate.

Hoćete vi svakoga da pitate odmah da citira član?Ja citiram član 27. primena Poslovnika. Uopšte ga ne primenjujete, selektivno, to su već drugi rekli, ali da iznosite neistine, da iznosite neistine, pa to je sramota.Vi ste profesor matematičar ako vam nisu objasnili kada se bira i koji je rok za izbor predsednika Narodne skupštine juče sam vam savetovala povucite se, postoji neki sledeći najstariji predsedavajući koji može da vas zameni.Da li je realno da vi ne znate da izračunate koji je rok za izbor predsednika Narodne skupštine i ovde nas šikanirate već tri dana? Ne date nam da govorimo, čak i kada nam date da govorimo, kada se jedva izborimo za reč, skidate nam, nas kažnjavate sa po dva minuta, to nama skidate, a sa suprotne strane ne skidate nikom ili sada zbog balansa stoti put Lončaru ste skinuli vreme. Pa, na šta ovo liči profesore?Vi još kažete da se ponosite time što su vas ovi, da budem nežna, mangupi zloupotrebili. Da li vaša profesija, karijera, ekspertiza zaslužuje da budete deo ove lažljive i kriminalne grupe? Profesor matematike danas kaže da je rok danas za izbor predsednika Narodne skupštine.Ja član 103. **Marinika Tepić** Ne pričajte preko mene, to vas isto nisu naučili da isključite mikrofon kada mi govorimo, da ne možete da pričate preko nas, da niste nam ovde ni roditelj, ni staratelj. Kad hoćete da debatujete sa nama siđite u klupu.

koliko je ovo nemoralno da Marinika Tepić, znate da ona sada ovde drži moralne pridike, da Marinika Tepić ukazuje na povredu Poslovnika i ni manje ni više da ona ukaže kako treba da se vodi Skupština.Marinika Skupština.Marinika Tepić je, znate, ona osoba koja nije naučila dok sam bio tamo u stranci ni šta je koka nosilja, a šta je kokain. Ona kad se kaže koka ona misli kokain i onda udri po Ministarstvu odbrane, udri po vojsci. Kaže tamo u Moroviću, tamo selo pored mog, tamo se gaji marihuana.Ta osoba koja krši Ustav konstantno, koja ovde u Skupštini tražila da se uvede rezolucija protiv građana Srbije, protiv Srbije zato što su zapravo oni napravili građani Srbije genocid u Srebrenici, nije se izvinula ni danas zbog toga i nije to neverovatno zato što je to jedna potpuno nemoralna osoba i ona će sada da kaže nekom i da priča nekom o moralu, a ono što je najstrašnije, zloupotrebili su decu, zloupotrebili su ubijenu decu u Beogradu u Ribnikaru roditelje, ta osoba je rekla na televiziji nemaju roditelji…A šta se vi bunite? Šta je vaš problem? Pa, to je vaša Marnika Tepić. Problem je što je dobro poznajem. Ta osoba u vašoj stranci kada sam ja bio potpredsednik tada ste me svi podržavali. Rekli ste mi da sam u pravu zajedno sa Borkom Stefanovićem, koji mi je rekao da sam sve u pravu kada je Marinika Tepić da je najveći lažov, da je najveći probisvet, hoštapler.Ti koja dobacuješ tamo iz Zrenjanina i ti si to rekla, svi ste rekli da sam u pravu. Vidite ovo licemerje, Borko se grli sa Marinikom Tepić, a ovde su poruke gospodine Stefanoviću, ovde su poruke kako ste govorili o vašoj koleginici.Pogledajte onu Jelenu Milošević iz Niša. Pa ti mi duguješ pare do dana danas, nisi mi ni isplatila

povredili ste član 106, jer niste prekinuli poslanike koji govore mimo dnevnog reda tim pre što su vređali dostojanstvo pacijenata i zdravstvenih radnika.Osećam zaista stid što se u domu Narodne skupštine na ovaj način odnosimo prema bolesnim ljudima i prema armiji onih za koje smo govorili da su heroji u vreme pandemije.Zapravo, suština je ovde nešto drugo. Svaki poslanički klub bi hteo da ima svoju Anu Brnabić, ali je nema. To je suština i ove frustracije će biti razrešene onog momenta kada Ana bude izabrana za predsednicu.

**Milenko Jovanov** Mi smo ponovo imali prilike da slušamo priče o fantomima i ja u tu priču nisam verovao, ali dokazi me demantuju, ja nisam u pravu. Prema tome, poštovani poslanici, ako želite da vidite fantoma, to je koleginica koja je govorila u ime ove grupacije. Ovo je tekst „Info Vranjske“, 11. februar 2022. godine, „Ko je Natalija Stoimenović, kandidat za poslanika iz Vranja?“Ovo je lista „Srbija protiv nasilja“, ova godina, broj 31, Natalija Stoimenović, politikološkinja, Beograd, Palilula. Eto vam ih fantomi, dame i gospodo, tako da očigledno da su u tim optužbama kretali od sebe, pa računaju na to što oni rade, rade svi. Bogami, moguće.

Hvala, poštovani predsedavajući.Poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, posmatrajući sve ono što se dešava danas a i prethodnih nekoliko dana setio sam se teorije koja kaže da je prvi dokaz ljudske gluposti odsustvo svakog stida. Kad uzmemo u obzir kako se bestidno ponašate i kakav je govor održao ovaj novi poslanik, sve sam sigurniji u tu teoriju i apsolutno se sa njom slažem.Što se tiče same teme današnjeg dnevnog reda, pre svega počeo bih sa tim da su izbori 17. decembra dokazali da građani Srbije žele, pre svega, politiku odgovornosti, da podržavaju politiku ostvarenih rezultata i ispunjenih obećanja i da je za njih najbitniji razvoj naše zemlje.Zato su poverenje svoje ukazali SNS, zato smo mi postigli ovakav rezultat jer upravo sledeći politiku Aleksandra Vučića došli smo do tih rezultata i zato lista „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ ima apsolutnu većinu u ovom parlamentu.Takođe, ti izbori 17. decembra su i pokazali još jednu stvar da zloupotreba tragedija, mržnja, politika laži i manipulacija nikada neće pobediti i da ona nije dovoljna i da svoj nedostatak programa, kao i nedostatak rezultata koje bi prezentovali, jer ste ipak i vi bili vlast, nikada ne mogu nadomestiti i nikada ne mogu baciti senku na sve ono što je urađeno u prethodnih nekoliko godina, pa i deceniju prethodnu. I to je vaš najveći poraz.Sve ono što se desilo nakon izbora 17. decembra pokazalo je da su građani u pravu, što vam nisu dali poverenje i samo jedan primer pokazuje koliko daleko u svojoj mržnji možete da odete.Stari Dvor je napadan samo tri puta u svojoj istoriji. Prvi put tokom Prvog svetskog rata, drugi put tokom Drugog svetskog rata i treći put kada su neki od vas pomislili da će na taj način prekrojiti volju građana i da će na taj način zasesti u fotelje i voditi grad Beograd.Ono što želim još da kažem jeste, ovde se mnogo puta čulo i ne znam odakle vam uopšte ta teorija, mi smo zaista ponosni što u našim redovima imamo Anu Brnabić i što je ona naš kandidat za predsednika Skupštine. Ana Brnabić je žena koja je sedam godina bila premijer, koja je sa velikim uspehom vodila tim ljudi koji je sledio politiku predsednika Aleksandra Vučića i koja iza sebe ima mnogobrojne rezultate.Ali, Ana Brnabić je i žena koja je ovde u ovom plenumu od vas čula sve najgore moguće stvari o sebi, a uvek je bila tu da vam pruži ruku i danas kada se prema vama sa uvažavanjem ponaša i kada vam se sa uvažavanjem obraća vi je i danas najprizemnije vređate.Ono što želim da istaknem jeste da sam imam prilike i da u poslednjih nekoliko godina sarađujem sa gospođom Brnabić i znam koliko je posvećena svakom detalju posla kojim se bavi i uveren sam da će ona i ovu funkciju predsednika Narodne skupštine obavljati uspešno.Ali, gospođo Brnabić, ja samo želim da vam sugerišem na neke stvari i da vas upozorim na nešto što ste imali prilike i sami da vidite i ovih dana, ali i u prethodnom periodu kada ste dolazili kao premijer u ovu Skupštinu. Biće vam jako teško, jer sa druge strane nemate ljude koji žele sa vama da diskutuju, koji žele da se argumentima bore za bolji život građana Srbije, već imate ljude koji samo u destrukciji znaju da se snađu i umeju da plivaju.Navešću vam samo tri primera koji najbolje oslikavaju njihovo licemerje i najveći paradoks. U ovom plenumu u prethodnom periodu, ali i ovih nekoliko dana, a verujem da će im to politika biti do kraja mandata, nazivaće nas izdajnicima i već nas tako nazivaju oni ljudi koji su u Strazburu bauljali hodnicima Evropskog parlamenta, sve najgore pričali o našoj zemlji, tražili sancije ne za Aleksandra Vučića, već za celu Srbiju i koji su najgore moguće načine pljuvali svoju zemlju. To su vam ljudi koji će danas dovoditi u pitanje i pričati o tome ko je izdajnik, a ko nije. To su ljudi kojima su najbolji prijatelji oni ljudi koji u tom Evropskom parlamentu sve najgore pričaju o Srbima sa KiM i oni ljudi koji se na svakom koraku zalažu za tzv. nezavisno Kosovo.Drugi primer je to što će vam o patriotizmu pričati ljudi koji već četvrti dan jedno slovo nisu rekli o Srbima sa KiM, koji nisu smeli da se sete godišnjice pogroma koji se desio na KiM.Ovo su ljudi čiji saborci u Dubrovniku na svojevrsnom festivalu antisrpstva se podsmevaju Srbiji i takmiče se ko će više uvreda na račun Srba i Srbije da kaže, gde jedan od njihovih saboraca u borbi protiv režima, kako ga ponosno nazivate, kaže – ja sam Dinko, imam isto ime kao Dinko Šakić, koji je bio upravnik koncentracionog logora u Jasenovcu. To su vaši saborci i ti ljudi danas vama pričaju o patriotizmu.O

O patriotizmu vam pričaju ljudi koji traže da se ukine Republika Srpska. O patriotizmu vam pričaju ovi ljudi koji će sve učiniti i sve žele da učine samo da se dočepaju vlasti, pa makar ta cena bila i predaja Srbije u ruke stranaca.Treći primer je nasilje, gospođo Brnabić, o kome oni pričaju, čak im se i lista zvala, čini mi se, Srbija protiv nasilja, a brojem, imenom i prezimenom njih 12 u poslaničkom klubu u ovim klupama, njih 12 je direktno i indirektno izvršilo različite vrste nasilja – od ovog što je tukao policajce u Vrbasu, pa pravio incidente u Novom Sadu do onog što polaže ispite iz onog levog bloka zelenog koji je napadao policajce u Novom Sadu do gospođe koja je tražila od narko dilera da iseli novinare iz njenog grada do onog čoveka koji je pozivao na vaše silovanje, a u njihovom sistemu vrednosti je napredovao i evo ga danas je poslanik.Gospođo Brnabić, ja vama čestitam na tome što ste i tom čoveku pružili ruku, a ja se sećam da tih dana kao šef odborničke grupe u Skupštini grada sam vas pozvao, pozvao tog čoveka da podnese ostavku. Najgori gradonačelnik u istoriji ga je zaštitio i rekao da nema razloga da podnese ostavku i u tom sistemu vrednosti taj čovek danas ovde sedi i on je narodni poslanik. Pozivam sve kolege i koleginice, pa i vas koleginice iz opozicije – kako biste se vi osećali da sedite i delite prostoriju sa osobom, sa čovekom koji je pozivao na vaše silovanje. Onda samo vidite koliko ste licemerni i kakav sistem vrednosti vi zastupate i hvala Bogu što je toliko drastična razlika između nas i vas, ali pre svega u viđenju Srbije.Za sam kraj, gospođo Brnabić, želim vam mnogo uspeha u radu. Uveren sam da ćete i na ovoj funkciji obavljati dužnost na zavidnom nivou i uveren sam da ćete doprineti razvoju našeg parlamentarizma.Za sam kraj, uvek imajte na umu da ćete imati podršku poslanika SNS, ali iznad toga da imate podršku građana Srbije jer oni znaju da dokle god je Aleksandra Vučića i SNS Srbija nikada neće stati i Srbija će biti nezavisna, suverena i samostalna zemlja koja brine o svojim interesima i interesima građana Srbije. Hvala vam i živela Srbija. Hvala poslaniče Mirkoviću.Dajem reč mr Nenadu Tomašaviću. Hvala obaveštavam ovu Skupštinu da mi nećemo podržati izbor Ane Brnabić za predsednika srpskog parlamenta. Navešću i nekoliko razloga.Prvo, za vreme mandata njene Vlade situacija na KiM dovedena je do usijanja. Znači, na ivici smo rata, naša narod je proganjan, naš narod se teroriše, otimaju nam južnu srpsku pokrajinu, zapadni mentori sa kojima vi, gospodo, sarađujete, sarađujete, a optužujete nas.Dalje, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo apsolutno urušavanje institucija, pravne države, slobode građana, slobode medija. Imamo jednu tzv. novu normalnost, pad morala, a koja je oličena u ličnom učestvovanju Aleksandra Vučića u tome.Dalje, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo eskalaciju korupcije do neslućenih razmera. Takođe, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo pad standarda. Pričali ste ovde o povećanju plate. U pravu ste, plate su dosta veće, ali nije suština u povećanju plata. Suština je u tome koliko vi za taj novac možete da kupite. Danas za platu koju dobijete možete mnogo manje da kupite nego pre dve godine, a da ne govorim pre 10 godina.Iako sam u prošlom mandatu s vama, gospođo Brnabić, imao nekoliko korektnih polemika, polemika, mislim da je bilo oko naoružanja itd, ne mogu da budem ličan u tome, moramo da gledamo širu sliku, vaša izjava i izjava vaših stranačkih kolega da ćete se zalagati za dijalog i da ćete se zalagati za toleranciju, mislim da ne stoji, imajući u vidu vaše ponašanje u prethodnom sazivu kao predsednika Vlade Srbije, nažalost, gde ste poslanike nazivali raznim pogrdnim imenima, što se može nazvati

što se tiče dijaloga, mogli smo da vidimo juče kordon policije, tridesetak policajaca ovde, ovde, u više navrata ste izvodili, a samo zato da biste tobož odbranili ne znam koga, sebe valjda, od dvojice poslanika koji su samo zahtevali svoje pravo da mogu da se jave po Poslovniku i da mogu da se jave po To se tako ne radi. Znači, prelili ste apsolutno onu podelu u društvu koja postoji i direktno sa tim kordonom ovde u Skupštini.Ono što ste takođe počeli u ovom sazivu, mnogo više nego u prošlom sazivu i što mi jako smeta, a to je da ste nas nazivali, i to u više navrata, i to ne samo iz SNS, što je bio slučaj u prošlom sazivu, nego i od strane ovoga puta i vaših koalicionih partnera, ovih monarhista iz PUPS-a, da smo nacisti, da smo fašisti i da smo ustaše.

lako.Dalje, ono što me takođe posebno vređa, a to je da nas nazivate izdajnicima. Juče je uvaženi profesor Atlagić, dobacujući sa mesta, što ne odgovara ni njegovim godinama, ni njegovom obrazovanju, kada sam rekao da ima dvojno državljanstvo, srpsko i hrvatsko, i da prima hrvatsku penziju, rekao mi je u više navrata: „Izdajniče“. Ja nisam sporio njegovo pravo na dvojno državljanstvo i na penziju, on apsolutno čovek ima na to pravo i svi imaju pravo na to. Zbog čega sam ja izdajnik, što sam rekao istinu? Zato što sam pet godina branio Srbiju u rovu, za razliku od dotičnog gospodina, koji je sedeo u fotelji ministra Republike Srpske Krajine u isto vreme, a bio je u godinama u kojima je mogao da drži pušku. To me izuzetno vređa.Što se tiče genocida u Srebrenici, molim vas da nam to ne spočitavate. Evo, ja ću ovde javno da kažem, što se nas tiče, genocid u Srebrenici se nikada nije desio. U Srebrenici se desio zločin prouzrokovan zločinom protiv srpskog naroda u okruženju. Naravno, to nije nikakvo opravdanje, ali je to istina.Ali ću vas, gospodo, podsetiti da je u Srebrenicu išao vaš predsednik da klanja, Aleksandar Vučić je išao u Srebrenicu da klanja i bio u Srebrenici, primio onaj cvet ili orden, šta li je već, od „Majki Srebrenice“ i onda se sa Izetbegovićem Bakirom dogovorio da ga tobož linčuju, da ga ne bi u Srbiji linčovali zato što je tamo išao na poklonjenje. Što se tiče Srebrenice, molim vas da nama ne spočitavate to, jer to nas duboko vređa, naročito mi koji smo proveli dugo godina na ratištu, a ovde u našoj poslaničkoj grupi većina ljudi je bila na ratištu.Na kraju, to da smo Kurtijevi izdajnici i da smo ljubitelji Kurtija, da vam kažem, Kurtijev ministar Goran Rakić sedi u ovoj poslaničkoj klupi, Kurtijev ministar koji je položio prema ustavu lažne države Kosovo, a biran od strane Srpske liste, odnosno SNS registrovane na Kosovu i Metohiji, po zakonima republike Kosovo. Nemojte više da obmanjujete javnost da nije polagao zakletvu. Jeste, polagao je zakletvu.Dalje, zašto smo mi izdajnici? Pa jesmo li mi ti koji smo potpisali Vašingtonski sporazum, Francuski sporazum, Ohridski sporazum, jesmo li mi ti koji smo predali sva javna preduzeća i

nas Kurtijevi autobusi dovozili na kontramiting, kada ste povukli sve vojno sposobno stanovništvo sa severa Kosova i Metohije, da Kurti može da okupira srpske institucije, nego vas, gospodo, da vas podsetim. Nismo mi nagovorili policajce srpske da daju otkaz i da dođu šiptarski i da ih proteraju apsolutno.Tako da, da ne dužim više, ovo su samo neki od razloga zbog kojih mi nećemo podržati izbor Ane Brnabić za predsednika parlamenta. Hvala.